Sada ćemo raspraviti - Prijedlog odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telaščica Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ove odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će prijedlog odluke obrazložiti ministrica graditeljstva i prostornog uređenja gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite ministrice. Hvala lijepo. Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred nama je Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telaščica. Riječ je o parku prirode koji je takvim proglašen 1988. godine kada je taj dio izuzet iz Nacionalnog parka Kornati. Riječ je o prostornom obuhvatu od 70 kvadratnih kilometara i riječ je o prostoru koji je u potpunosti prekriven, odnosno predstavlja područje NATURA 2000. Jednako tako na tom prostoru su područja očuvanja značajna za ptice, divlje svojte i stanišne tipove. Imamo 15 tipova staništa od kojih je 10 ugroženo i zaštićeno na europskoj ili nacionalnoj razini. A ono što se mora znati i da je od prapovijesti na području Telaščice imamo tragove da je koristio čovjek. To znači da je bila djelomično naseljena. '92. godine je napravljen prostorni plan koji nažalost nije prošao sve procedure i nikad kao takav nije bio donesen. 2010. je provedena prva prethodna rasprava na ovaj prijedlog prostornog plana. Druga prethodna rasprava je bila u ožujku 2013. da bi od 10. lipnja do 9. srpnja 2013. bila provedena javna rasprava sa javnim izlaganjem u prostorijama Općine Sali. U postupku javne rasprave je bilo 28 primjedbi od kojih je 6 prihvaćeno, 1 je djelomično prihvaćena, a za 11 je dato tumačenje. Niz podloga je od konzervatorskih do temeljnih ekoloških studija do stručnih podloga s prijedlogom uvjeta i mjera zaštite prirode koje zapravo su bile podloge za plan koji imamo prilike vidjeti i o kojem planu je riječ. Dakle, riječ je o prostornom planu koji je obuhvat 70 kvadratnih km kao što sam rekla, obuhvaća područje od 15 otoka i 4 hridi, podijeljen je u 3 otočne skupine. To je otočna skupina Uvale Telaščica, otočna skupina između otoka Kornata i Dugog otoka i otočna skupina prema otvorenom moru od Dugog otoka. Kad je riječ o zonaciji s aspekta zaštite prirode podijeljeno je u tri zone. Zona stroge zaštite, zona usmjerene zaštite i zona korištenja. Zona stroge zaštite jednako tako ima dvije podzone, podzonu A i podzonu B. Tu su dozvoljene aktivnosti samo vezane uz znanstvena istraživanja i praćenje biološke raznolikosti i riječ je otprilike oko 1,12% površine. Zona usmjerene zaštite to je 97,8% površine parka je predviđena za određene aktivnosti ali apsolutno pod strogim režimom i sukladno nadzoru javne ustanove. I onda imamo onu zonu korištenja, u postupcima to je ispod 1%, točnije 0,96%. Kad je riječ o zoni korištenja tada morate znati da su to prostori koji su namijenjeni za lokacije važne za upravljanje parkom. Jednako tako su to zone tradicijskih naseobina. Dakle, oni nisu klasična građevinska područja nego su zone tradicijskih naseobina gdje već postoje podaci

posebnu pažnju treba dati i infrastrukturnom sustavu i tako s aspekta planiranja, odnosno kroz prostorni plan jasno određene odredbe koje su vezane uz vodoopskrbu, odnosno uz odvodnju. uz odvodnju. Riječ je o jednom vrlo osjetljivom prostoru. Dakle, evo po prvi puta imamo priliku predložiti prostorni plan u površini od 70 kvadratnih km. To je prostor koji je izuzetno atraktivan u vezi turističkog korištenja, pogotovo uvala Mir koja je izuzetno posjećena u ljetnom periodu. A ovaj prostorni plan će biti osnov da sve djelatnosti koje se tamo dešavaju budu regulirane i budu adekvatne za takav prostor. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, predsjednik Zdravko Ronko. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena ministrice sa suradnicima. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 28. sjednici 30. siječnja ove godine prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnog obilježja Parka prirode Telaščica i to sukladno odredbi članka 93. Poslovnika kao matično radno tijelo. uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja, bio je zamjenik ministrice graditeljstva, dao je polazišne osnove za donošenje predloženog dokumenta istaknuvši da se predmetnom odlukom predlaže donošenje Prostornog plana posebnih obilježja Parka prirode Telaščica temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju, a u svezi sa člankom 100. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Elaborat plana sastoji se od tekstova, logigrafičkog dijela te će se radi opsežnosti materijala u Narodnim novinama će biti objavljena samo odluka o donošenju i odredbe provođenja plana, a ostalo će se čuvati u Hrvatskom saboru, u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije te javnoj ustanovi Park prirode Telaščica. Prijedlogom se utvrđuju osnove uređenja, korištenja i zaštita vrijednosti ovog prostora te mogućnosti turističkog korištenja i obilazaka parka prirode zasnovanog na analizi osobitosti i vrijednosti prostora, ocjeni mogućnosti ograničenja korištenja prostora podrazumijevajući i ograničenja u bavljenju određenim djelatnostima. Plan dakako obuhvaća i zaštitu od djelatnosti koje bi mogle narušiti vrijednosti prostora, također i zaštitu prirodnih kulturnih dobara po pojedinim dijelovima i u cijelosti a podrazumijeva i uređuje racionalno korištenje prostora predviđenog za gradnju, obnovu vrijednih zapuštenih građevina i građevinskih sklopova te provođenje nužnih zahvata u prostoru. Također i predstavnik Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj u uvodnome dijelu prezentirajući plan je naglasio da se područje parka nalazi unutar obuhvata ekološke mreže i predstavlja potencijalno područje NATURA 2000 na kojoj će se primjenjivati mjere zaštite utvrđene važećom uredbom o proglašenju ekološke mreže. Za područje unutar obuhvata primjenjuju se mjere zaštite sukladno kategoriji parka prirode. Prostorni plan parka prirode odnosi se na ukupnu površinu od 70 kvadratnih km i u granicama određenim Zakonom o proglašenju Parka prirode Telaščica i rezultat je niza stručnih i konzervatorskih podloga te studija i ishođena mišljenja nadležnih ministarstava te zaključno i ocjene savjeta prostornog uređenja država. Pri izradi predloženog plana, temeljno je polazište bilo poštivanje svih zahtjeva koji se odnose na zaštitu prirode, uvažavanje krajobraznih vrijednosti, organizaciju postojećih tradicijskih dijelova i naseobina, registraciju tipologije zatečenih zgrada i sidrišta s ciljem očuvanja kulturnog povijesnog nasljeđa u parku prirode Telaščice. Posebno su istaknuta razgraničenja prostora prema namjeni i načinu korištenja prostora te stupanj zaštite odnosno za naciju na zone kako smo već naglasili, na zone stroge zaštite, umjerene zaštite i zonu korištenja. U postupku javne rasprave trebalo je podmiriti trebalo je podmiriti zahtjeve koji proizlaze iz potrebe zaštite kulture i prirodne baštine i zahtjeve vlasnika zemljišta koji su iskazivali interes prema gradnji smještajnih kapaciteta. U raspravi koja je uslijedila postavljeno je pitanje sudbine privatnih zgrada koje se ne uklapaju u postojeću kulturnu baštinu i krajobraz parka prirode a slijedom brojnih primjera različitih stilova gradnje u priobalnom području. Prema odgovoru koji smo dobili ili koji je dan postoji stručna podloga i elaborat o svim postojećim građevinama koje su prošle vrednovanje a prema postojećim snimkama nema građevina koje odstupaju od postavljenih normi. I na pitanje o tome je li ovim planom predviđena zaštita prirode ograničavanjem broja posjetitelja s obzirom na neke endemske vrste u parku odgovoreno je da je planom nisu ugrađeni limiti broja turističkih posjeta ali se vrše intenzivna istraživanja i ta je odluka ostavljena u domeni uprave javne ustanove parka prirode Telaščica. I evo nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora jednoglasno je predložio Hrvatskom saboru donošenje ove odluke. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ante Jerolimov. Zahvaljujem potpredsjednice. Uvažena ministrice, kolegice i kolege zastupnice. Evo pred nama je prijedlog Odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja parka prirode Telaščica i dopustite mi samo par riječi o parku. Kako je rekla ministrica, park je osnovan 88.godine i nastao je cijepanjem nacionalnog parka Kornati površine 70 km kvadratnih, jedna trećina obuhvaća kopno, a dvije trećine mora. Ima u svom sastavu 15 otoka i 4 otočića i hridi. Naime od svog osnutka park nažalost nema prostorni plan i upravlja se temeljem Pravilnika o unutrašnjem redu, Statutu javne javne ustanove, Zakona o zaštiti prirode, pomorskom dobru i Zakona o morskom ribolovu. Javna ustanova osim osnovne djelatnosti, očuvanja zaštićenog prostora i naplate ulaznica u park prirode bavi se i uslužno ugostiteljskom djelatnošću na način da gospodari bivšim kampom a sada restoranom u uvali Mir i signalnom postajanju Grpaščak koja je stara Austrougarska utvrda i koja služi za izletište i vidikovac. Tamo sezona počinje za Uskrs i traje sve do listopada a osim navedenih djelatnosti javna ustanova bavi se i prihvaćanjem turističkih brodova sa izletnicima kao i individualnih brodova na području U sezoni zapošljava negdje oko desetak djelatnika a 2013.godine imali su 70 tisuća izletnika, organizirano na izletničkim brodovima i 30 tisuća posjetitelja koji borave na vlastitim brodovima što je povećanje od 8% u odnosu na 2012.godinu. Park prirode prošle godine je radio desetogodišnji plan upravljanja i svi pokazatelji govore da tim prostorom parka iz godine u godinu posvećuje sve veći broj i da je nužno povećati broj i prilazišta i popratnih sadržaja kako bi se mogli prihvatiti svi gosti i svi izletnici. Upravo je i to jedan od razloga zbog kojih se mora donijeti prostorni plan kao temeljni dokument upravljanja parkom prirode. Prostorni plan parka prirode ima više ciljeva, od očuvanja i promicanja autohtonih vrijednosti do očuvanja i zaštite staništa, divlje flore i faune pa do kvalitetnijeg i unosnijeg korištenja prostora na temelju održivog razvoja kao i mogućnosti koje otvaraju se javnoj ustanovi ali i svim mještanima da legalno rekonstruiraju svoje objekte i prilagode ih današnjim potrebama u turizmu. O samom planu važno je reći da je on donesen temeljem Zakona o prostornom planiranju i uređenju znači predmetni plan je prošao postupak javne rasprave, javnog uvida i javnog izlaganja na njega je pristiglo 28 primjedbi od čega je 16 prihvaćeno, jedna je djelomično a 11 ih je odbijeno. U odredbama za provođenje plana, plan je podijeljen na tri zone i to zonu stroge zaštite, zonu usmjerene zaštite i zonu korištenja s tim da bi rekli da je ova zona korištenja kako je rekla i sama ministrica uistinu ispao 1% ukupnog udjela u površini cijelog parka odnosno 0,96% 0,96% zone stroge i usmjerene zaštite u člancima od 11-17 dobro su definirane i dopuštaju razne aktivnosti kroz regulaciju i nadzor javne ustanove te obvezuju održavanje tradicionalne poljoprivrede i zabranjuju prenamjenu površine pod vinogradima i maslinicima što smatramo da je više nego dobro. Zona korištenja između svih ostalih zona jasno definira i zone tradicionalne naseobine, lokacije od važnosti za upravljanje parkom te propisuje opće uvjete za gradnju i uređenje prostora te ih dijeli na zatečenu gradnju i novu gradnju. U zatečenoj gradnji evo pohvala za članak 27.u kojem se kaže da je unutar obuhvata plana zadržavaju sve zatečene zgrade utvrđene odredbama ovog plana kao i za članak 28.stavak 2.gdje ste usvojili primjedbu i uvrstili da se dozvoljava izgradnja pomoćne građevine, cisterne za vodu kapaciteta ovisno o vrsti namjene zgrade, volumena maksimalno do 27 metara kubnih smještene u pravilu uz zgradu. Ono što imamo male zamjerke, a ne odnosi se samo na ovaj navedeni prostorni plan, nego na općenito Zakon o prostornom uređenju, to su možda kod nove izgradnje, članak 33. i članak 34. Naime ja ću citirati članak 33., kaže se da se planom dozvoljava građenje zgrade za potrebu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, udaljene od obalne crte najmanje 100 metara te koja ima prizemlje do 50 metara kvadratnih građevinske bruto površine i najveće visine do 4 metra i tu nema zaista ništa sporno, da se ne nalazi jedan članak koji kaže, ako se nalazi na zemljištu površine najmanje od 3 hektara. Smatra se 3 hektara u komadu što je, složit ćete se za Slavoniju jedna ozbiljna površina, a kamoli ne za jedan otok i mislim da na prste jedne ruke na svim Zadarskim otocima, a poglavito na Dugom Otoku bi se moglo naći vlasnika koji ima 3 hektara u u cjelini i smatramo da bi možda bilo primjernije ostaviti da bude 3 hektara, ali ne u cjelini i da se onda na jednoj površini od 1000 kvadrata, jer su to rascjepkane površine može napraviti upravo jedna takav objekt. Ono što nam je još apsurdnije, to je u članku 34., ne znam dal on uopće treba ovdje biti, a to je planom se dozvoljava građenje zgrada za vlastite gospodarske potrebe u funkciji tradicionalne poljoprivrede na površinama pod maslinicima, poljoprivrednim površinama, površinama pod kamenjarom i pašnjacima. Znači, strogo za i onda se navodi da mora biti površina najmanje 1000 metara, da maksimalna dozvoljena visina 3,5 metra, da mora biti kamena kučića i sve to stoji, ali se kaže da na korištenoj parceli izvan 1000 metara od obalne crte. 1000 metara od obalne crte s jedne strane, 1000 s druge, 1000 s treće, to je praktički više od 2 kilometra otoka, a sam otok se zove Dugi Otok, da ima više od 3 kilometra, onda bi se zvao široki otok. Prema tome mislim da nije, da je ovo prepisano iz Zakona o prostornom planiranju, ali da bi uistinu i to je poteškoća na svim našim otocima, da bi uistinu trebalo razmisliti da li je potrebno 1000 metara od obale sagraditi nekakav mali objekat koji služi upravo za poljoprivredni alat za bavljenje poljoprivredom, a znamo da na tim mjestima, da su to neprohodna mjesta, da su to mjesta s kojima se uglavnom u toj poljoprivredi služi i starije stanovništvo koje obitava i živi na otoku i mislim da bi ministrice trebalo razmisliti da se promjeni takva odredba. Tu također pohvaljujemo da ste i u tom dijelu članka, stavak 2 dozvolili gusterne ili cisterne za vodu što je jako dobro. Također, treba istaknuti da su posebno istaknuti uvjeti građenja i uređenja lokacija za upravljanje parkom prirode i to su Uvale Mir, Magrovica, Grpaščak, Otok Katina, Otok Vela Sestrica i Uvala Kobiljak i svi ovi drugi članci kad ih analiziramo koji govore o prometnoj, energetskoj, telekomunikacijskog, ugodnogosporadskom sustavu, mislim da su korektni, ali evo od svih članaka ja bih apelirao upravo na provođenje članka 82. i 83., koji govore o vodoopskrbi i gdje se konstatira da tamo nema tekuće vode, tekuće pitke vode već se ona dovozi cisternama ili vodonoscima i naravno da dolazimo u jedan apsurd da u parku prirode gdje 100 tisuća posjetitelja imamo godišnje sa tendencijom rasta u 21. st. da nemamo tekuće pitke vode. Ja znam da to nije vaš resor i da ne možete vi tu puno učiniti, ali evo, molim da apelirate na resorno ministarstvo jer većina Zadarskih otoka nema vodu, a svjedoci smo da u 2012. i 2013. godini ni jedna kuna nije izdvojena za vodovodizaciju tih područja. Pa evo, bar u tom djelu parka prirode, Općine Sali i Dugog Otoka vas molim da se zauzmete da se to napravi. I zaključno, da ne dužim jer je ministrica dosta dobro to objasnila. Unatoč ovim određenim primjedbama, ja se nadam da će se u budućnosti barem uvažiti nužnost donošenja predmetnog prostornog plana bez kojeg se ne može kvalitetno gospodariti ovim prostorom niti ga se može očuvati za buduća pokoljenja te klub HDZ-a će ostati dosljedan sebi i podržati svako dobronamjerno djelovanje vladajućih tako da će podržati i ovaj prijedlog odluke. Hvala. Jasen Mesić replika. vezano za upravljanjem Parka prirode Telašćicom. Činjenica je i ono što ste vi naveli, da je jedan od ključnih načina kako učinkoviti obaviti zaštitu prirodnih vrijednosti, pogotovo u parkovima prirode naći način i određenu harmoniju između djelatnosti ljudi koji tamo žive i na koji način koriste određene prirodne resurse, ali na dopušten način da ih istovremeno očuvavaju i određenih zabrana i posebnih poslova zaštite. Pa s tim u vezi posebno me interesira stvarno koji će se to i na kojoj će se to točci moći izgraditi ovaj objekt koji treba biti 1000 metara udaljen od linije mora? Da li kad uzmemo jednostavno kartu i kad pogledamo Park prirode Telašćica, gotovo da imaju dvije ili tri točke gdje će se to moći učiniti i ovo što ste rekli vezano za površinu zemljišta od 3 hektara, evo svi znamo da je upravo tradicija poljoprivrednog poljodjelstva ako hoćemo na otocima bilo da se na jednom mjestu ima mali parcela parcela vinograda, na drugom mjestu mala parcela maslinika, na trećem mjestu je bila mala parcela sa povrtnim kulturama itd. i gotovo je stvarno nemoguće ni na kojem otoku naši površinu veću od 3 hektara, čak možda i jednom od najvećih otočnih polja u Starigradskom polju su te parcele itekako bile manje, bile su zapravo 250 puta 900 metara to je stara antička mjera u vrijeme grčke kolonizacije. Tako da mi stvarno nije jasno kako će se to moći primjenjivati u realnom životu i stvarno bi bilo dobro da ministarstvo o tome još razmisli. tu nelogičnost. Poglavito kada se radi o ovim poljoprivrednim malim kućicama koje niti nagrđuju niti smetaju bilo kome i s obzirom kako sam rekao da se radi mahom na otocima o starijem stanovništvu koje se bavi poljoprivredom, da su to često negdje u brdima te pozicije i da nema pristupnih i adekvatnih puteva jer nisu rađeni ni protupožarni ni pristupni putevi da im te nastambe služe za ostavljanje nekakvih da ne vuču gore, dolje. Nadam se da će ministarstvo to uviditi, poglavito iz razloga što ste sami rekli da možda osim 2, 3 točke na tom otoku na nekim drugim otocima poput Ribnjaka, Sestrunja, Ugljana, Pašmana i ostalih skoro da nema nijedna, skoro da nema nijedna, onda je taj članak ili suvišan ili ga treba prilagoditi stvarnom životu i dopustiti ljudima da napravu to. A spomenuli ste naravno naravno da u ovom predmetnom planu je bit očuvanje i zaštita prirode, ali i očuvanje i zaštita prirode na jedan adekvatan način i da uz to se inkorporira i život ljudi koji tamo žive, jer nažalost vidjeli smo ne živi se samo od ljepote, a ne treba tu ljepotu ni nagrditi ali treba izaći u susret ljudima koji tamo žive da mogu opstati živjeti na otoku da ne trebaju iseljavati i mislim da je to tendencija kada imate nekakvu sliku ili nekakav dijamant da ga negdje izložite u nekom muzeju, a ne da ga stavite u podrum da ga nitko ne vidi. Damir Rimac, replika. Predlažem da date amandmane na prijedlog prostornog plana upravo kako su dale kolege iz HNS-a. dakle to je legalan i demokratski način promjene nekakve procedure. Isto tako u svom izlaganju vi ste ustvrdili da je trenutan broj posjetitelja koji dolazi u Park prirode Talaščicu 100 tisuća što nije točno. Mi smo na saborskom Odbor za zaštitu prirode imali raspravu i bilo je izrijekom pitanje, odgovor je bio oko 70 tisuća. Prethodnih godina to se kretao negdje od 45 do 70 tisuća osim vidim da ne odobravate ovaj komentar, osim ako je osoba koja je bila ispred parka prirode nije raspolagala točnom informacijom. Dakle ona je rekla 70 tisuća utoliko sam ja u krivu. Hvala lijepo. Odgovor na repliku Ante Jerolimov. koji organizirano dolaze u park prirode plus 30 tisuća posjetitelja na vlastitim brodovima koji se vežu na bove kako bi mi rekli ili plutače. Znači da vam je taj podatak sasvim točan, ja sam kontaktirao ove dane pošto dolazim iz tog kraja i ljude koji tamo rade i koji tamo žive i borave i oni su mi dali ovaj podatak. podatak. To je jedna stvar. Druga stvar što se tiče amandmana ne znam da li bi to bilo u kontradikciji sa Zakonom o prostornom planiranju jer je Zakon o prostornom planiranju naveo ove odredbe i one su prepisane u ovome planu pa iz tog razloga nismo ni išli sa amandmanom jer najprije treba promijeniti Zakon o prostornom planiranju pa sam zato apelirao na ministricu da sagleda taj zakon i da u nekoj idućoj raspravi, proceduri izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju uvrsti takve odredbe. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Ivica Mandić. Izvolite. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena ministrice sa suradnicom i suradnikom. Ja u ime kluba HNS-a bih rekao da ćemo u svakom slučaju podržati ovaj prostorni plan i ono što je najbitnije da u uređenju prostora u RH prostorni planovi su jedni od temeljnih dokumenata. Vezano uz ovaj prostorni plan bih rekao da u RH postoje 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode i ono što mi smatramo u HNS-u o tim biološko-prirodnim-kulturnim rezervatima, zaštićenim prostorima premalo pričamo u javnosti, premalo informiramo i premalo na takav način vršimo određenu promociju ovih itekako vrijednih znamenitosti hrvatskog prostora. Ono što bih rekao da u samoj proceduri donošenja prostornog plana Parka prirode Telaščica da je on po onoj proceduri po kojoj zakon nalaže, da je on prošao kompletnu proceduru i javnu raspravu koja je trajala u mjesecu lipnju 2013.godine i nakon javne rasprave u Parku u Parku Telaščica da je bilo primjedbi 28 na predloženi prijedlog prostornog plana. Ono što je bitno da je 16 prijedloga prihvaćeno, 1 djelomično prihvaćeno, a za ostalih 11 je dano tumačenje. Ono što je bilo bitno da su u javnoj raspravi koja je bila završena da su usuglašeni svi stavovi ministarstva i izrađivača i da u ovom parku prirode riječ je o 70 i da je Park Telaščica kao dio bivšeg Nacionalnog parka Kornati od 1988. godine izuzet i promatra se kao park prirode sa puno blažim kriterijima zaštite. Ono što je također bitno napomenuti da je kompletan Park prirode Telaščica da je on svojih 70 kilometara kvadratnih u Ono što je također bitno da kod Nacionalnog parka Telaščica i kroz sve ostale parkove prirode, a posebice kroz prostorne planove zaštite posebna pozornost se daje zaštiti i očuvanju prirodnih vrijednosti jer one su najbolje štite i što manjim utjecajem i prisutnošću bilo kakve izgradnje i ljudskog djelovanja. Ono što je također bitno da prostorni planovi moraju imati izuzetno osjetljiv odnos prema stanovništvu i naseljima stalnih stanovnika unutar parka prirode nije ugrožavajuće za vrijednosti parka prirode stanovništvo. Ono mora biti u uskoj svezi za funkcioniranje i za korištenje nacionalnog, također bitno napomenuti kod donošenja ovog prostornog plana da na prostoru Parka prirode Telaščica u prošlom vremenu čovjek svojim djelovanjem nije narušio taj prirodni prostor i prema ocjeni i prema podlogama na prostoru Parka Telaščica ne nalaze se objekti koji su ugrozili taj prostor i smatram da je ovo bio zadnji trenutak da se na jedan posebno osjetljiv i kvalitetan način sa svim, sa korištenjem svih podloga ovaj park prirode i dalje zaštiti. Ono što smo mi kao Hrvatske narodne stranke primijetili iako je ovaj, sve podloge iako je prostor i plan izuzetan smatramo da u članku 34. da ne bi bilo drugih tumačenja mi smo predložili i putem amandmana izmjenu da uz sve one navedene elemente da se odredi i maksimalna količina tih objekata koji će se moći graditi. Ono što je također važno u ovom prostornom planu parku prirode da cijeli prostor parka prirode dijeli na prostor zone stroge zaštite, zona umjerene zaštite i zona korištenja. Ovdje se govori o 98% prostora umjerene zaštite, o 1,12% stroge zaštite i za one korištenje 0,96. Mislimo da je ovo po pitanju i samog prostora i samih mjera po pitanju korištenja i pitanja zaštite da ovaj prostorni plan omogućuje Parku prirode Telaščica jedan normalan, nesmetani razvoj uz vrlo visoke stupnjeve zaštite svih onih dobara koji se nalaze u ovom parku prirode. Također ovdje se susrećemo u ovom prostornom planu Parka prirode Telaščica da imamo zatečenu gradnju. U zatečenu gradnju smatramo sve one zgrade koje su zatečene prije 15. veljače '68. godine. Znači, ti svi su objekti legalizirani. Imamo način nove izgradnje i posebni uvjeti gradnje i uređenje zona tradicijskih naseobina. Ovdje je također bitno da u ovom prostornom planu decidirano se govori o načinima izgradnje, visini objekata, tehnikama gradnje koje sve idu u korist da se ovaj prostor zaštiti na pravi, mogući način. Stav Hrvatske narodne stranke se razlikuje od stava kolega u Hrvatskoj demokratskoj zajednici gdje bi tražili određene pogodnosti po pitanju gradnje od pitanje od pitanje od udaljenosti crte mora. Mi mislimo da ovdje u nacionalnim parkovima, parkovima prirode treba se strogo držati ovih pravila gradnje. Jer ako počnemo sa izuzecima onda taj prostor nećemo zaštiti, jer ovo sve što je vezano za maslinarstvo, stočarstvo i za poljoprivrednu proizvodnju ne vjerujem da će se u vremenu koje pred nama na otocima, a posebice u Parku prirode Telaščice da će ići u korist razvoja te proizvodne grane. A sve one, to bi išlo sve u korist turizma. A svi oni objekti koji su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom i sa zaštitom ovog prostora i koje su u direktnoj vezi sa turizmom takvi prostori mogu. I zato mislim da je predlagač, izrađivač ovog prostornog plana napravio dobro i da ovakav prostorni plan treba prihvatiti. Ono što također ovim prostornim planom štiti i vrijednost ovoga prostora parka prirode. U biti zašto je on i uvršten u park prirode. Ovdje govorimo o biološkoj raznolikosti, o geološko-morfološkoj strukturi područja, o kulturnim dobrima, etnološkim baštinama krajobrazne vrijednosti, vizure i maslinici. Smatramo ako se ne bude postupalo po tim pravilima da jedne od vrlo vrijednih krajobraznih vrijednosti će izgubiti na samoj vrijednosti. Zatim od vrijednosti parka tu se nalazi i kulturna baština sa arheološkim nalazištima, sakralnim objektima i ovdje možemo reći da u Parku prirode Telaščica spominje se i prvi spomen ribarstva na Jadranskom moru. Osim toga uz ove vrijednosti koje sam rekao prirodne, kulturne imamo i prirodnu baštinu jer prostor Parka prirode Telaščica odlikuje se sa vrlo blagom mediteranskom klimom gdje su temperature najniže od 7 do 24 stupnja što smatramo da je to idealna za život. Također, na ovom prirodne baštine možemo govoriti da je ovdje zastupljena i kopnena flora i fauna, morska flora i fauna i da u parku prirode imamo puno endemskih vrsta i bilja i životinjskih vrsta. Mislim da je to jedan od najvećih zadataka da se ovaj prostor kao takav i sačuva. Park prirode Telaščica nadaleko je poznato područje očuvanja jedinstvene prirodne kontrasta strmaca, mirnih uvala a posebno je bitno slano jezero Mir. Ljudi su na ovom prostoru uvijek se bavili tradicionalnim djelatnostima u skladu sa prirodom. Sam Parka prirode Telaščica dobio je ime po uvali Telaščica koja je jedna od najznačajnijih sadržaja sadržaja parka prirode. U tom prostoru žive razne endemske vrste, kopneni puževi na strmcima, kornjaši u moru, cvjetnica, periska, dobri dupin itd. Hrvatska narodna stranka će poduprijeti u potpunosti Prostorni plan Prostorni plan Parka prirode Telaščica. Mi smo uputili i u pisanom obliku i amandman na članak 34. gdje smo stavili da se u članku 34. u stavku 1. iza podstavka 4. dodaje novi podstavak 5. koji glasi: "Maksimalna građevina bruto površina građevine do 30 metara kvadratnih. Dosadašnji podstavci 5. do 11. postaju od 6. do 12." Hrvatska narodna stranka će poduprijeti Prostorni plan Parka prirode Telaščica. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sad ćemo čuti replike. Damir Rimac. Poštovani kolega Mandić dakle vi ste dobro započeli vašu diskusiju spominjanjem koliko imamo nacionalnih parkova, koliko imamo parkova prirode i mislim da je to općepoznato. Dakle, radi se o nacionalnih parkova i 11 parkova prirode. Ali ste trebali dovršiti tu vašu misao s jednom činjenicom, a to je da su prostorni planovi za nacionalne parkove doneseni u nekakvom obimu od 75 do 80%, dakle još uvijek Nacionalni park Plitvice nema prostorni plan, ima stari koji je na reviziji. Ali još je poražavajuća činjenica da od 11 parkova prirode u RH svega njih, sad sam si dao malo truda pa sam izračunao, 46 ima prostorne planove. Dakle, još uvijek 54 parka prirode nemaju prostorne planove i zapravo naglasak je držim trebao biti u vašoj diskusiji u tom dijelu da je previše vremena izgubljeno, 26 godina da se stvari u ovoj državi barem po pitanju prostornog uređenja riješe. Hvala lijepo. Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Rimac pa sigurno kad sam govorio o Parku prirode Telaščica da sam se htio namjerno dotaći i ostalih parkova prirode. Prema informacijama koje imamo u dokumentu, statistički podaci za RH, imamo prostorni plan posebnih obilježja Parka prirode Biokovo je u izradi. To radi Zavod za prostorno planiranje Splitsko-dalmatinske županije. Zatim, prostorni plan prirodnih obilježja Parka prirode Medvednica. Plan je završen i prijedlog plana ide ponovno na raspravu. Slažem se ako želimo ove itekako važne prostore u RH zaštititi onda smatram da prostorni planovi moraju ići većom dinamikom i tu u potpunosti se slažem s vama. I to je velika obaveza i na zavode za prostorno planiranje u pojedinim županijama koji su nadležni za parkove prirode, a posebice i Ministarstvo prostornog planiranja i graditeljstva. Ono što je za pozdraviti je svakako da su oba matična odbora za ovu problematiku i Odbor za prostorno planiranje i graditeljstvo i Odbor za zaštitu okoliša da su jednoglasno prihvatili ove prostorne planove. Što znači da su izrađivači i sve one podloge koje su od prirodnih, kulturnih da su vrlo kvalitetne i da nakon javnih rasprava su svi ovi planovi i prihvaćeni i u ovakvom obliku su došli pred Sabor. U svakom slučaju pozdravljam brže donošenje svih ostalih prostornih planova jer to su temeljni dokumenti zaštite funkcioniranja i očuvanja parkova prirode. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega vi ste vrlo iscrpno i nadahnuto govorili, čak ste spomenuli i dobre dupine što ja apsolutno pozdravljam, međutim podvukli ste jednu razliku između vašeg stava i stava HDZ-a. Dakle, ovaj dokument nije jedini. Možemo se složiti da je on temeljni ali isto tako postoji i Plan upravljanja Parka prirode Telaščica. A u njemu stoji da je Park prirode Telaščica nadaleko poznato područje očuvane jedinstvene ljepote, kontrasta strmaca, mini uvala i jezera Mir. Ljudi se ovdje bave tradicijskim djelatnostima u skladu sa prirodom, a zadovoljni posjetitelji uživaju u raznolikosti ponude i imaju priliku okusiti autohtone otočke proizvode. Kako temeljni dokumenti i ovi provedbeni dokumenti moraju biti usklađeni ako ne nađemo načina da odredbe ovog prostornog plana kojeg pozdravljamo apliciramo na stvarni život onda ti gosti neće imati priliku okusiti autohtone otočke proizvode iz jednostavnog razloga što ih neće biti. Zato što je populacije sve manje, ona je sve starija i ako im se ne omogući na neki način tradicionalna poljoprivredna djelatnost onda ova rečenica više ne stoji. Govorim zapravo o onome što podrazumijevam pod definicijom kulturnog krajolika s onim tradicionalnim suhozidima koje dijele otoke na jednu i na drugu stranu gdje se na neki način u skladu sa prirodom živjelo stoljećima a što je prepoznala FARO Konvencija koja tretira upravo ta područja i taj način. Zato smo to rekli jer kad stvarno uzmete mjere da mora biti tisuću metara od ruba mora onda vidite da u čitavom području imate, imate dvije točke gdje možete napraviti takvu zgradu, jer ako se tisuću metara odmaknete od jedne obale vi ste zapravo izašli na drugu obalu blizu druge obale na kraj. Dakle vidjeti tu gdje se može, ne kažem da se to može liberalizirati niti je to naš stav nego na neki način to je realno uklopiti u taj kulturni krajolik koji se slažemo i dobro da se ide s ovim dokumentom da se on zaštiti.

dobre namjere Kluba HDZ-a u želji da se popravi. Ali znate vi onu izreku, znate to smo mi. Jer budite sigurni ako nisu ovako rigorozno postavljeni uvjeti da bi mi kao narod to prvi znali izigrati jer ovdje ni jednog trenutka ja ne sumnjam da predlagač i mi svi ovdje u Saboru ne bi pomogli obiteljskim gospodarstvima koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom ali se bojim da će pod izlikom poljoprivredne proizvodnje da će doći turizam na velika vrata. Ovdje ide turizam uz ovo i po meni možda griješim ali mislim da mladi ljudi da bi došli živjeti na taj prostor, da bi se bavili poljoprivrednom proizvodnjom mislim da još uvijek nisu se stekli uvjeti i da će trebati još puno, puno vremena da ljude omogućimo da prihvate takav način života ali se slažem da sigurno treba respektirati tradicionalnu proizvodnju jer ono što ja smatram da svaki prostor bez ljudi nije prostor jer ljudi prostor obogaćuju a pogotovo određena poljoprivredna proizvodnja i mislim i sa prijedlogom ovog našeg amandmana smo mi ipak odredili da ti objekti ne mogu biti veći od 30 m kvadratnih. Znači tu može biti mali prostor za alat, za sjesti u hladovinu ali nikako ne više jer smatram da prostor po svom krajoliku, po svojim vizurama ako bi nastavili, ako bi previše toga stavili u park prirode mislim da ne bi bilo dobro. Ovo o čemu mi govorimo, govorimo o otocima a ne samo o parkovima prirode. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Branko Bačić replika.

prostor parka prirode Telaščica i da se ne izlazi iz okvira zakona. Dakle ili nisam dobro čuli kolegu Jerolimova. On je rekao da se Klub HDZ-a zalaže za time da se u Zakonu o prostornom uređenju uređenju određen članak izmijeni jer ovakav članak 33.u kojemu je moguće graditi objekt za potrebe registrirane djelatnosti i jednostavno neće biti provedena. Naime, na tom prostoru jer on od tamo odlazi, on tvrdi da nema niti jednog vlasnika u parku prirode Telaščica koji ima tri hektara pa kako nema tri hektara parcelu, taj se članak neće moći sprovesti jer takve gradnje neće biti. Prema tome ako smo imali namjere omogućiti da se na tom prostoru gradi, ako vlasnik ima površinu tri hektara da mu se u ta tri hektara uračunava površina na cijelom prostoru parka a ne u jednom komadu. To je htio reći. Prema tome to je što se toga tiče. S druge strane vi ste upravo poslušali stav nas iz HDZ-a jer sam ja na Odboru za zaštitu prirode rekao da u članku 34.nedostaje površina i meni je tada rečeno da je to riješeno zakonom. Ja kažem nije i zato je gospodin Radoš, ne zbog toga jer je doista nedostajala površina u ovoj odluci i dao amandman da se utvrdi površina na 30 metara. A treća stvar što vam hoću reći i da ste išli sa ovim zakonom poprijeko u odnosu na Zakon o prostornom uređenju, to nije bila novost jer ste vi podržali Zakon o strateškim i investicijskima projektima koji je u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju. Hvala lijepo. Pa točno je uvaženi kolega Bačić da se jedine moguće mijenjati Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Znači to je temeljni zakon koji daje i ostale elemente i za donošenje ovih ali mi smo donijeli da bi upravo zaštiti ne samo prostore parkova prirode nacionalnih parkova već zaštiti i ostala područja otoka, znači da se ne dozvoli gradnja kako kome padne na pomet jer smatramo da je prostor jedan od najvažnijih bogatstava RH a posebice u ovom otocima i Jadranskom priobalju. priobalju. Ako tu nema rigoroznih i čvrstih mjera mislim da tu ovoga će biti sigurno zloupotreba jer mi smo skloni na zloupotrebe. Što se tiče ovih dijelova vezano za i vašu raspravu na Odboru za prostorno planiranje i graditeljstvo i pitanje ono koje smo postavili mi po pitanju i dolaska i broja posjetitelja i način koji je to maksimalni broj to mislim da ipak nedostaje ovom prostornom planu jer prije ili poslije morat će se reći u takvom malom prostoru koji su kapaciteti. Jer ovo vidimo što se događa u prostorima urbanih središta, Dubrovnika, Splita, posebice Dubrovnika kad dođu veliki katamarani kad zapravo zapravo promijene cijeli život jednoga grada. Ako takva velika koncentracija ljudi dođe u ovakav zaštićeni prostor, mislim da tu treba voditi računa, a normalno to je briga i Parka prirode Telašćica i osobe koje rukovode s tim da vode brigu o takvom načinu korištenja jer ovo je prije svega prostorni plan koji dodatno zaštićuje itekako osjetljiv prostor. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Mandić, u raspravi ste kazali da HDZ u svojoj raspravi traži pogodnosti za razliku od vas iz HNS-a. Moram priznati da nisam razaznao da je kolega Jerolimov ičim tražio pogodnosti i nije dobro da itko traži pogodnosti, ali postoji jedan zakon sa čitavim popisom pogodnosti. Taj zakon se zove Zakon o strateškim investicijama, trebalo bi ga zvati zakonom o pogodovanju jer se upravo tim zakonom samo za odabrane pojedince skraćuje procedura i omogućuje čak i elitizam. Oni mogu čitav niz povlastica koristiti, samo odabrani, čak mogu i ograđivati pomorsko dobro i plaže, i ako netko uloži 150 milijuna kuna, on to može činiti, ako netko uloži samo milijun manje, 149 milijuna kuna, onda on ne može koristiti popis tih povlastica, njega čekaju prepreke, a onda neće ni investirati. Onda je lako razlučiti tko traži pogodovanje i čije to stranke rade. Hvala lijepo. ne bih htio da i oko ovoga prostornog plana Parka prirode Telašćica da politiziramo. Ako govorimo već o strateškim investicijama, onda vi ste djelomično u pravu kad ste spomenuli 150 milijuna kuna. Ali također trebate i naglasiti da sve one investicije koje su vezane i na otocima i vezane za poljoprivrednu proizvodnju, smatraju se kao strateške investicije 20 milijuna. O tome i kod tih investicija nema nikakvog nikakvog zaobilaženja i pravne procedure, jedino što se smatraju kao strateške investicije i gdje će imati maksimalnu podršku Vlade i smatraju se kao strateški i imat će olakšano. Mislim da sve te osobe koje će uložiti u poljoprivredu na otoke 20 milijuna kuna, mislim da treba imati prioritet i svi oni koji će omogućiti novi i kvalitetniji život trebaju imati posebne uvjete. A vidjet ćemo da li će i takvi privilegirani uvjeti donijeti nove investicije jer Hrvatskoj za bolje sutra trebaju nove investicije, trebaju novi poduzetnici i trebamo to svi podržavati. Ja se ne bojim da će tih investitora biti previše, ja bih želio da ih ima previše i da budemo u poziciji kao RH da biramo koja investicija je bolja i koja je kvalitetnija za bolje sutra i za generacije koje nam dolaze u Hrvatskoj. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Damir Rimac. u svome izlaganju morat ću preskočiti nekakve dijelove iz razloga što su prethodnici govorili o općenitim generalijama pa nema razloga da to ponavljam jer potrošit ću samo vrijeme. svoje izlaganje u ime Kluba zastupnika SDP-a započet ću sa jednom konstatacijom koju sam rekao i u replici replicirajući kolegi, a to je da je previše vremena izgubljeno i da prostorni planovi za brojne zaštićene dijelove RH nisu donešeni. Iskreno se nadam da će dinamika donošenja ostalih prostornih planova za parkove prirode biti takva da će do kraja kraja 2015. godine zapravo biti donešeni apsolutno svi jer imamo problem i o tom problemu trebamo govoriti. Dakle, u pripremi rasprave za analizu prostornog plana poslužio sam se podacima iz Izvješća o stanju okoliša u RH za 2004. i za razdoblje 2005. do 2008., ali isto tako koristio sam Izvješće o stanju u prostoru RH koje je ovaj Sabor nedavno od strane ministarstva i usvojio, dakle za razdoblje 2008. do 2012. godine. godine. I ono što je vrlo zanimljivo, to je činjenica koja je u Izvješću o stanju okoliša koje je prvo napravljeno, dakle citirat ću rečenicu, upravljanje zaštićenim područjima stagnira i do dana današnjeg objektivno nije se značajnije promijenilo. Izvedba nekih planova upravljanja je započela u sklopu međunarodno financiranih projekata i mene zanima da li su oni dovršeni ili nisu? Dakle, sve ovo uvodno što sam rekao ukazuje da prostorno planiranje i zaštita u nekoliko proteklih godina ili da kažem u proteklom razdoblju bilo je apsolutno nezanimljiva, neuređena ili da se poslužim narodnom frazom, zadnja rupa na svirali i to treba mijenjati. Dakle, vratimo se na temu, a to je predloženi prostorni plan Parka prirode Telašćica. Dakle, uz 70 kvadratnih kilometara o kojima su prethodnici govorili tu je vrlo bitno naglasiti i 68 kilometara morske obale kao osjetljivog ekosustava, a samim planom utvrdilo se ili se utvrđuje dugoročna osnova uređenja, korištenja i zaštita vrijednosti prostora, sustav i način posjećivanja parka prirode odnosno mogućnosti turističkog korištenja i obilazaka. Sve se to temelji na analizi osobitosti i vrijednosti prostora, ocjeni mogućnosti, ali i ograničenja prostora, podrazumijevajući ograničenja u bavljenju određenim djelatnostima. Naime, nitko od govornika nije detaljnije spomenuo pa ću si dati za pravo da nekoliko riječi kažem o tri posebna prirodna fenomena koja karakteriziraju Park prirode Telašćicu, a za koje držim da u prethodnim godinama niti su marketinški dovoljno iskorišteni niti se u turističkom smislu dovoljno dovoljno o njima u RH govori. To je prvenstveno uvala Telašćica koja je najbolja luka u RH jer štiti i od juga i od bure, mislim da je to na ovome mjestu to iznimno važno za naglasiti, ali tu su i strmci dakle jedine hridi nazovimo ih tako ili klifovi u RH visine preko 200m i dubine negdje 85 do 90m. I naravno Slano jezero Mir koje ima svoja ljekovita svojstva zbog povećanog udjela salinizacije uslijed povećane evaporacije. Naravno konzultirajući se sa obzirom da nisam Dalmatinac, s Dalmatincima da li u tom jezeru postoji i nekakav mulj, rekli su mi da. Naziv tog mulja, zapisao sam si, Fanga, da je naglasak upravo u tom dijelu. Kada se govori o Parku prirode Telašćica mora se naglasiti da je status zaštićenog područja dobiven još davne 1980l.godine dakle u prošlom stoljeću. Kolege su govorile o iznimno vrijednoj i bogatoj flori i fauni dakle preko 100 različitih vrsta, fenomenima geoloških i geomorfoloških osobina itd. i naglasak je bio da je na tome području ljudski rod se nastanio davnih dana. No međutim držim da je na ovome mjestu iznimno važno reći da je proglašenje parka prirode uslijedilo '88.godine nakon izdvajanja iz Nacionalnog parka Kornati, a da se prostorni plan donosi 2014.godine dakle svega 26 godina kasnije. To je to izgubljeno vrijeme za koje držim da smo svi kao političari i sadašnji i oni prethodni koji su sjedili u ovim sazivima odgovorni jer je apsolutno prostorno planiranje i zaštita čovjekovog okoliša i zaštita vrijednih dijelova teritorija RH bilo zanemareno. No vratimo se činjenicama iz prostornog plana. Prostorni plan obuhvaća zaštitu od djelatnosti koje bi mogle prvenstveno narušiti vrijednost važnog i vrijednog prostora, zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, po pojedinim dijelovima i u cijelosti, uređenje i racionalno korištenje prostora predviđenog za gradnju, obnovu vrijednih zapuštenih građevina jer takve su tamo i građevinskih sklopova te pružanja nužnih zahvata u prostoru. Temeljito polazište pri izradi plana ja sam ga svrstao u nekakve 4 kategorije, to je pod 1 poštivanje svih zahtjeva koji se odnose na zaštitu prirode, pod 2 uvažavanje krajobrazne vrijednosti, pod 3 registraciju postojećih tradicijskih dijelova i naseobina, pod 4 registraciju tipologije zatečenih zgrada i sidrišta, a sve sa očuvanjem kulturno-povijesnog nasljeđa. Prostornim planom kao građevine od posebne važnosti za državu Hrvatsku definirane su luke posebne namjene, maskirno pristanište u Uvali Mir i maskirno pristanište u Uvali Čuška Dumboka. Istaknuta su i razgraničenja prostora prema namjeni, načinu korištenja i stupnju zaštite ili tzv. zonaciji koja je određena Stručnom podlogom zaštite prirode iz 2008.godine i dodatno razrađena u Planu upravljanja parkom prirode iz 2012.godine. Mislim da nema razloga da sada detaljiziram i govorim koje su to zone podjele ali generalno postoje tri zone podjele, svaka u svojim okvirima ima određenu vrijednost, a prostornim planom je dopušteno da li građenje u određenoj zoni, da li ribolov, da li iskorištavanje odnosno u turističke namjene. Kolege diskutanti ispred mene su spominjali ključne članke 33.i 34.površine od 3 hektara itd. ja ću ispred kluba zastupnika reći da i u svoje osobno ime, vjerujemo struci da ukoliko je struka predodredila ovakve normative mislim da je to u skladu i sa zakonom i sa stručnim aspektima. Ono što mislim da je osobno vrlo bitno u raspravi istaknuti to je činjenica da je u postupku javne rasprave trebalo pomiriti zahtjeve koji su proizlazili iz potrebe zaštite kulturne i prirodne zaštite i zahtjeva vlasnika zemljišta koji su iskazali interes prema gradnji, nazovimo ih to tako smještajnih kapaciteta. Prvenstveno ovdje mislim na odredbe članka 27. Sudbina privatnih zgrada koje se ne uklapaju u postojeću kulturnu baštinu i krajobraz parka prirode slijedom brojnih primjera različitih stilova gradnje u priobalnom području duž naše Jadranske obale. Stručna podloga je elaborat o svim građevinama koje su prošle vrednovanje utvrdila je da nema građevina koja odstupaju od postavljenih normi i mislim da je to bitno za naglasiti. Ali isto tako mislim da je bitno za naglasiti da je na ovaj način i da se ovim planom pokušalo izaći ili se izašlo u susret onima koji su gradili, a možda i nisu smjeli graditi na području parka prirode. Podsjetit ću u ovoj svojoj raspravi kada smo raspravljali o Prostornom planu Sjevernog Velebita čak ja i na prostorima sjevernog Velebita pojedinci su gradili vikendice što je apsurd. Ponavljam, u proteklih 26 godina. Dakle potrebno je naglasiti da se sve građevine zadržavaju u prostoru mada u području parka prirode nema klasičnih naselja. Od strane ministarstva je izdan nalog da se uklone jedino zatečene montažne kućice ili montažni objekti i to prvenstveno u Uvali Mir. Kolega Jerolimov, žao mi je što ga sada nema tu ali imao je dobru raspravu u kojoj sam se javio za jednu repliku. Dakle tu je bilo dvojbeno da li 70 tisuća posjetitelja, da li je 70 tisuća onih koji dolaze svojom barkom ali ajmo zaokružiti neka je to 100 tisuća turista koji će biti u parku prirode. Taj podatak me osobno zabrinjava, a objasnit ću i zbog čega. Naime, prije nekoliko godina u park prirode dolazilo je svega 40 do 50 tisuća posjetitelja ukupno. U vrlo kratkom vremenu, a vratit ću vas na početak svoje rasprave, dakle da pojedini vrlo bitni dijelovi parka prirode nisu niti marketinški, niti turistički iskorišteni. Do tog dijela će u sljedećim godinama sigurno doći. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda na području parka prirode planira se riješiti zasebno za svaku zgradu putem nepropusnih sabirnih jama ili primjenom suvremenih uređaja za pročišćavanje. Osobno držim da su suvremeni uređaji za pročišćavanje u ovome trenutku i u ovoj ekonomskoj situaciji iznimno skupi kao rješenje i da oni u skoro vrijeme neće biti riješeni. Ukoliko u sljedećih 5 godina dođe do povećanja posjetitelja na preko 150 tisuća ili 200 tisuća dao bog, tada će doći do velikog ekološkog onečišćenja i mogli bi biti izloženi određenom riziku. Dakle, s ovog dijela apeliram da se i o tome povede računa kako od strane ministarstva, dakle graditeljstva ali isto tako i Ministarstva zaštite okoliša. Jer ukoliko ta brojka dođe do 150, 200 tisuća posjetitelja a nemamo kvalitetno rješenje tada ćemo biti u velikom problemu. stav Kluba vijećnika SDP-a da će se izraziti pozitivno i da će podržati ovakav predloženi prostorni plan Uvaženi kolega. Da niste spomenuli onih prvih pet rečenica izlaganje bi vam bilo fenomenalno, jer slažemo se u puno toga što ste rekli. Ja sam isto osobno zabrinut za neke ove fenomene koje ste rekli, spomenuli vi. Zabrinut sam recimo o očuvanju podmorja, pitanje sidrenja, eventualno širenje …/Govornik se ne razumije./… što će dodatno ugroziti specifikume podvodnog svijeta. Ali što se tiče prostornih planova rekli ste da je previše vremena izgubljeno. Ma je, svi bi mi voljeli da je to moglo biti i prije doneseno. Doneseno je za sve nacionalne parkove. Neki su pod revizijom kao što ste spomenuli. Nije za sve parkove prirode. Ali kolega morate znati da i danas još imamo i nacionalne parkove i parkove prirode di još imamo minska područja, di je bilo gotovo nemoguće na neki način ne samo ići u izrade planova nego na neki način i uopće gospodariti tim područjem. Posebno je problematično bilo na dijelovima Velebita, na dijelovima Kopačkog rita, a i danas imamo velikih problema na području Nacionalnog parka Krka upravo zbog ovih razloga. Tako da i to što je proteko određen dio vremena ne možemo to računati 20 i nešto godina od samostalnosti, od proglašenja samostalnosti Republike Hrvatske nego ipak tamo od onog vremena '98., '99. a zasigurno znate i vi da je bilo upravo tih problema takve vrste. Odgovor na repliku, Damir Rimac. što u konzultacijama i sa Ministarstvom zaštite okoliša i sa Ministarstvom graditeljstva izgleda kao jedna realna opcija. Isto tako moram reći da me veseli činjenica da i HDZ u svojim raspravama evoluira i da se zapravo slaže sa velikim postotkom izlaganja pozicije u ovom Visokom domu. Ivica (HNS)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Rimac, vi ste u svojoj raspravi dotakli se broja posjetitelja koji je gledajući unazad desetak godina u stalnom trendu porasta. To smo i mi kao klub konstatirali i izrazili smo veliku zabrinutost po pitanju kapacitiranosti, dolazaka na Park prirode Telašcia, s obzirom na to da na prostoru parka prirode nema pitke vode. Kod ovog svega je ipak najveća odgovornost na upravu Parka prirode Telaščica koja na vrijeme mora signalizirati određene trendove i da bi se na takav način, na kvalitetan način zaštitio i na opet na jedan funkcionalan način gospodarilo sa parkom prirode. U potpunosti se slažem sa vama da će vrlo brzo taj broj posjetitelja organiziranih sigurno doći preko 150000, a onda ćemo doći u probleme. Jer ako jedanput zagadimo jedan prostor teško da ćemo ga poslije vratiti na ono što je bio. A cilj je ovoga prostornog plana da se Park prirode Telaščica zaštiti. Odgovor na repliku Damir Rimac. **Rimac, Damir (SDP)** Poštovani kolega Mandić, dakle iz ovih naših rasprava bi trebalo izvući ono najbolje i najkvalitetnije. Ono što mene osobno zabrinjava u toj cijeloj priči je da moderni sustavi, a javna ustanova, odnosno Parka prirode Telaščica bi trebala imati praktički ne postoji hrvatski jezik, prijevod za ove dvije riječi ali to je …/Govornik Dakle, mora se predvidjeti nekakva nelogičnost u sustavu i mora se znati odmah plan postupanja po svemu tome. Kamo sreće da sve naše rasprave idu oko toga da li je 100 tisuća ili 150 ili 200 tisuća posjetitelja. Jer turizam kao važna gospodarska djelatnost Republike Hrvatske u ovome dijelu ima ogroman potencijal. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolegice i kolege, molim vas da uđete u dvoranu jer ćemo u 12,00 sati početi sa glasanjem, a nakon što izglasamo raspravljene točke nastavit ćemo sa raspravom. Hvala vam